Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Der er ikke aftalt en dato for forhandlingen. Idet Sundheds- og Ældreudvalget endnu ikke har afgivet betænkning, skal jeg hermed udsætte mødet, og mødet udsættes til kl. 21.00.

Mødet er genoptaget. Sundheds- og Ældreudvalget har fortsat ikke afgivet betænkning over L 133, og jeg skal derfor udsætte mødet til kl. 23.00. Mødet er udsat.

Jeg vil gerne sige, at vi har en anelse tekniske problemer, så vi bliver nødt til at udsætte mødet i et kvarter. Derfor vil jeg også gerne sige, at vi er så mange og står så tæt her, så jeg beder om, at vi forlader Folketingssalen. Det er de restriktioner, der er. Men om et kvarter vil vi kunne komme til at stemme, og så vil det komme til at foregå på den måde, at der er et ændringsforslag, som vi skal stemme om, og så skal det tilbage i udvalget. Jeg har forstået, at udvalget kan nøjes med et kvarters tid. Så vi når det hele inden kl. 24.00, som det er lige nu. Så det er meldingen. Vi trykker på knappen, når der er afstemning, og fra vi trykker på knappen, til der skal stemmes, er der 8 minutter. Sådan.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

set også, det har været et godt og givtigt forløb, vi har haft, i hvert fald set fra vores synspunkt. Det var jo sådan, at da vi tidligere i dag førstebehandlede forslaget, annoncerede jeg, at vi havde et par betænkeligheder i forhold til at kunne stemme for lovforslaget. Den ene betænkelighed var om domstolsgodkendelse – altså det, at man lavede et indgreb mod den personlige frihed og altså tiltvang tiltvang sig adgang til borgerens private bolig, uden at der var en domstolsprøvelse af det. Det har vi fået med; vi har fået fjernet den paragraf, der hedder § 5, stk. 3. 5, stk. 3. Det betyder, at der nu skal gives en dommerkendelse, før man kan tiltvinge sig adgang til borgerens private hjem. Der vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for, at der blev lyttet til vores krav om det. Den anden betænkelighed, vi har haft, har været med hensyn til selve udmøntningen af lovforslaget. af lovforslaget. Vi har villet sikre, at der blev en revision af loven. Vi har stillet et krav om, at der skulle være en revision af loven hver tredje måned, men det har vi desværre ikke kunnet kommet igennem med. Det, vi så til gengæld har fået, er, at loven bliver revideret i november måned 2020, og at der samtidig bliver nedsat en politisk følgegruppe, som nøje følger udmøntningen af de bemyndigelser, som vi udstyrer ministeren med. Det er vi sådan set også godt tilfredse med, for det sikrer, at der stadig væk vil være en form for demokratisk kontrol med den bemyndigelse, vi giver til ministeren. Derfor kan vi samlet set nu godt støtte det her lovforslag, for det, der er afgørende for os, er, at vi i fællesskab passer på vores alle sammens helbred, men at vi også i fællesskab passer på vores alle sammens frihedsrettigheder. Den balance synes vi nu er opnået med det her lovforslag, og derfor skal jeg meddele, at vi godt kan stemme for det samlede lovforslag. Jeg har ikke siddet i Folketinget længe, og der er sikkert en masse ting, som jeg ikke har lært endnu. Men jeg har også nogle grundlæggende værdier, og jeg har lovet mig selv, at hvis jeg skal være i politik, vil jeg ikke gå på kompromis med dem. Det handler f.eks. om at sige tingene, som de er. Jeg har faktisk skrevet noget ned, og det plejer jeg ikke at gøre til mine ordførertaler, men det har jeg gjort, fordi jeg håber, at Folketinget ikke betragter det her som en en kritik, for det er ikke sådan ment. Men jeg bliver også nødt til at være ærlig over for mig selv og sige, at den her lovgivning, som er blevet hastebehandlet, ganske enkelt ikke er god. Vi står i en stor og dyb krise, som kræver hurtige og gennemgribende beslutninger, som er nødvendige, og det anerkender jeg. Vi skal samtidig også være ærlige over for de mennesker, som der er derude, for det er dem, vi tjener. Det her lovforslag rammer skævt. Det rammer skævt, for det sender en stor del af den regning for de fælles problemer, som vi har, ud på selvstændigt erhvervsdrivende og private lønmodtagere. Det gør man, fordi man fjerner deres ret til at få dækket tab, som vi som fællesskab og med vores påbud pålægger dem et tab, som kan betyde, at de må dreje nøglen om på deres livsværk. Der er fatale, store konsekvenser derude, og det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes ikke, det er rart, at der i sådan en situation her bliver en snert af en ideologisk kamp mellem offentligt ansatte og privat ansatte. Det skal vi ikke have. Jeg håber, at vi i den næste uge, hvor vi skal tage nogle tiltag, kan afhjælpe det, som vi nu gør i dag, for vi skal også hjælpe de selvstændige derude, for de har meget på spil i de her dage. Det har vi alle sammen. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man i en situation som den her tvinger nogle, og i det her tilfælde mig, til at skulle vælge, fordi man nægter at dele et lovforslag – noget, som er kutyme i mange udvalg; det siger man ja til, når der er et parti, der har et ønske om det. Men her: Nej nej til at dele lovforslaget. Det er selvfølgelig flertallets ret, men når man gør det, tvinger man også nogle ud i en meget, meget ubehagelig situation. For hvis jeg stemmer nej til det her forslag, vil en masse bagefter kunne klandre mig for, at jeg ikke er villig til at tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger, som der er brug for derude, og hvis jeg stemmer ja, så kommer jeg til at skade nogle mennesker derude,

gør jeg det med et tungt hjerte, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, i den næste periode for at hjælpe de selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagerne derude, og det håber jeg også at Folketinget vil gøre. For vi skal være ærlige: Med den her lovgivning, som vi nu er ved at vedtage, sætter vi de selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagerne i en dårligere situation, end de var i, inden vi vedtog det, og det håber jeg at Folketinget også vil være ærlige omkring. Tak. Tak for det. Er der flere, som ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Da vi jo som sagt ikke skal trykke på nogen knap, men gøre det på den gode gammeldags måde ved at rejse sig op, skal jeg bede tingsekretærerne om at komme herop. Så håber jeg, at de hver især kan tælle til det antal, som de skal klare. Det er sådan, at der nu stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (NB) om, at lovforslaget deles i to forslag. Derfor kan der nu stemmes. Hvis man er imod delingen, rejser man sig op.

Når jeg nu tager brillerne på, behøver jeg ikke tingsekretærerne, for jeg kan se, at det var der 2, der gjorde. Undskyld, der er 3, der stemmer for. Godt, så skulle jeg have haft tingsekretærerne med. Er der nogen, der stemmer hverken for eller imod? Det er der ikke. Jeg skal lige korrigere det her. Jeg har ikke hørt ordentlig efter, da tingsekretærerne fortalte mig, at det var 92, der stemte imod, at lovforslaget skulle deles. Og så passer det hele i øvrigt også. 0. Dermed er delingen af lovforslaget i to lovforslag forkastet. Hermed er ændringsforslag nr. 2 og 3 bortfaldet. Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 4-6, tiltrådt af et flertal (udvalget undtagen NB)? Ændringsforslagene er vedtaget.

Tak